Sada bi prešli na i objedinili raspravu ako se slažete ove tri sljedeće točke dnevnog reda - Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti

Sve to na temelju prijedloga Vlade RH. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 33. i 31. Zakona o službenoj statistici. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za financije, državni proračun u pogledu ove za 2011. godinu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa Ivana Mrkonjić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Mrkonjić, Ivana** Hvala gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici dozvolite mi da započnem s Izvješćem o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH za 2009. godinu. Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, disiminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske koordinirao je pripremu navedenog programa dokumenta. Nakon usuglašavanja dijelova izvješća svih nositelja službene statistike dostavio je objedinjeni dokument na mišljenje nositeljima statistike. Na temelju dobivenih mišljenja Zavod je doradio dokumente te u skladu sa zakonom o službenoj statistici dostavio na mišljenje Statističkom savjetu Republike Hrvatske koji ga je prihvatio na sjednici održanoj 3. prosinca 2010. godine. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti bila su predviđena provedba 286 statističkih istraživanja i 71 ostala statistička aktivnost. Pod ostalim statističkim aktivnostima podrazumijevamo projekte i stručne metodološke radove. U izvršenju godišnjeg provedbenog plana uz Državni zavod za statistiku sudjelovalo je 16 drugih nositelja službene statistike. Sva planirana istraživanja izvršena su u cijelosti osim malog broja iznimaka navedenih u izvješću. Radi se o 5 istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od kojih je jedno preneseno u 2010. godinu a četiri nisu niti započela zbog nedostatka ljudskih i materijalnih resursa. Najveći dio statističkih aktivnosti u 2009. godini proveo je Državni zavod za statistiku radi se o 172 statistička istraživanja i 42 projekta, te stručna metodološka rada u godišnjoj i višegodišnjoj dinamici izrade. Državni zavod za statistiku planirao je provedbu navedenih aktivnosti u iznosu 104 milijuna 778 tisuća 526 kuna, sada ukratko prelazimo na izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana za 2010. godinu. Dakle godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti bilo je predviđeno 286 statističkih istraživanja i 72 ostale statističke aktivnosti što uključuje projekte i stručne metodološke planove. Sva su planirana istraživanja izvršena u cijelosti osim 31 istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima je rok za prve rezultate uglavnom 30. lipnja 2011. godine te 5 istraživanja iz područja društvenih statistika koje se provode u višegodišnjoj periodici i stoga nisu predmet izvješća. U Području multidisciplinarnih statistika nije provedeno istraživanje nesreće u okolišu koje je prešlo u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva te u nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje koja nema tražene podatke strukturirane na način na koji traži Državni zavod za statistiku. Osim planiranih aktivnosti završen je i neplanirani projekt izrade nacionalne klasifikacije zanimanja i ipopisa pojedinačnih zanimanja. dRžavni zavod za statistiku planirao je za provedbu navedenih aktivnosti u 2010. godini 127 milijuna 83 tisuće 863 kune, a utrošio je 102 milijuna 189 tisuća kuna. I na posljetku prijedlog provedbenog godišnjeg plana za 2011. godinu. godišnjim provedbenim planom predviđa se provedba 278 redovitih statističkih istraživanja i 63 ostale statističke aktivnosti koje se odnose na stručno metodološke radove i projekte razvoja. Državni zavod za statistiku provodi 168 istraživanja i 46 ostalih statističkih aktivnosti. Važno je naglasiti da u 2011. godini Državni zavod za statistiku u suradnji s ostalim nadležnim tijelima provodi najopsežnije statističko istraživanje, popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Cilj popisa je prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu, sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također popisom se prikupljaju podaci o kućanstvima, stanovima te njihovim obilježjima. Pored popisa stanovništva kućanstava i stanova treba istaknuti projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje Hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Na temelju članka 32. zakona o službenoj statistici godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti određuje se pregled ukupno potrebnih resursa iz državnog proračuna. Ukupna potrebna sredstva iz državnog proračuna za provedbu godišnjeg plana iznose 286 milijuna 526 tisuća 349 kuna. Od toga sredstva potrebna državnom zavodu iznose tisuća 933 kune. U tim sredstvima udio za popis stanovništva, kućanstava i stanova u republici Hrvatskoj iznosi 146 146 milijuna 79 tisuća kuna, udio pomoći Europske unije, FARE 2006, IPA 2008, IPA 2009, 12 milijuna 434 tisuće 11 kuna. Udio inozemnih darovnica 6 milijuna 313 tisuća 997 kuna i udio inozemnih donacija 89 tisuća 870 kuna. Hvala lijepa. Hvala. Čuli smo uvodno obrazloženje predstavnice predlagatelja za točku 7., 8. i 9. ovog pročišćenog dnevnog reda. Mislim da nema potrebe povećavati minutažu za raspravu nego da ona ostane kao što je ona 10 minuta odnosno 15 minuta za klubove. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je Izvješće o izvršenju plana statističkih istraživanja u 2009., 10., 11. godini koji je podnio Državni zavod za statistiku i nema na njega primjedbi i predlaže da se ona prihvati. Statistička istraživanja u Republici Hrvatskoj provode se u skladu sa zakonom o službenoj statistici na temelju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u 2009. godini koji je donio Hrvatski sabor. Ovim godišnjim planom statističkih istraživanja Utvrđeni su sadržaj, prostorni obuhvat, način obrade podataka isto tako određene su izvještajne jedinice i njihove obveze u svezi s rokovima i odgovornosti za točnost istinitost dostavljenih podataka. Isto tako provedbenim planom utvrđuju se nositelji poslova, službene statistike za pojedina područja statističkih istraživanja. Suština temeljnih statističkih načela je dosljednost, nepristranost, stručnost, javnost, povjerljivost i upotreba podataka za isključivo statističke svrhe i javna odgovornost. Međutim, statistički se podaci često zlorabe, izvrću i koriste u prikazivanje krive slike o nekom ili nečemu u cilju postizanja osobne koristi ili omalovažavanja ili krivog prikazivanja tuđih rezultata i uspjeha. Zbog te i takove opasnosti zlouporabe statističkih podataka postoji zakonska odredba da se statistički podaci mogu koristiti isključivo u statističke svrhe. S druge strane u Zakonu postoje kaznene odredbe za izvještajne jedinice i odgovorne osobe u pravnoj osobi ukoliko dostave netočne i neažurne podatke čime se želi osigurati pravovaljanost i pravodobnost podataka. U 2009. godini objavljeno je niz statističkih aktivnosti o pojavama i promjena u gospodarstvenim, demografskim i socijalnom području zaštite okoliša. U istoj godini od planiranih 286 istraživanja i 71 projekta sva istraživanja su provedena u cijelosti osim 5 koja su prenesena u iduću, 4 koja nisu ni započeta zbog smanjenja financijskih sredstava. Moram istaknuti da je u 2009. godini privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 18- Statistika i da je najavljena harmonizacija hrvatske statistike sa standardima EU. U Državnom zavodu za statistiku na dan 31. prosinca 2010. godine ukupno je zaposleno 591 radnik od toga 566 državnih službenika, 24 namještenika i jedan dužnosnik. Od ukupnog broja zaposlenih 586 je zaposleno na neodređeno vrijeme i 5 na određeno vrijeme zbog zamjena privremeno odsutnih službenika. Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu objavljena je preraspodjela određenih stavki rashoda bez promjene ukupnog iznosa financijskog plana. Izmjenama i dopunama Državnog proračuna osigurana su sredstva za financiranje aktivnosti Državnog zavoda za statistiku. Godišnjim provedbenim planom 2010. godine određena su pojedina statistička istraživanja prema nositeljima poslova službene statistike utvrđene Zakonom o službenoj statistici. Pojedinim istraživanjima određeni su sadržaj, prostor i obuhvat i način obrade podataka, a određene su izvještajne jedinice i njihove obveze s rokovima izvršenja. Ovim godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti u RH u 2011. godini predviđa se provedba 278 redovnih statističkih istraživanja podataka i 63 ostale statističke aktivnosti koje se odnose na stručno metodološke radove i projekte razvoja. Od ukupnog broja planiranih statističkih aktivnosti Državni zavod za statistiku provest će u 2011. godini 168 istraživanja te 46 projekata. Sigurno treba istaći provođenje najvećeg, najzahtjevnijeg statističkog istraživanja popisa stanovništva, kućanstva i stanova u RH u 2011. godini koji je proveden u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. godine. Popis je najopsežniji izvor podataka o stanovništvu, pučanstvima, obiteljima i stanovima, a ti podaci su nužni za provedbu raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika, te znanstvenih istraživanja. Pored popisa stanovništva, kućanstava stanova u 2011. godini kao važne poslove Državnog zavoda za statistiku i ostalih nositelja službene statistike treba istaknuti niz razvojnih projekata kojima je cilj daljnji razvoj sukladno razvoju europskog statističkog sustava. S obzirom da je prijedlog godišnjeg plana za 2011. godinu razrađen po vrstama statističkih istraživanja nabrajana po djelatnostima, rokovima i nositeljima na pune 233 stranice predloženo obrazloženje zastupnicima prijedlog godišnjeg plana statističke aktivnosti za sljedeću 2012. godinu detaljnije će predočiti i ukazati na dijelove plana koji su po nečemu osobit, koje treba posebno isteći odnosno o novostima, promjenama i razlikama u odnosu na prošlogodišnji plan. Na kraju želim istaći da će Klub zastupnika HDZ-a podržati donošenje Prijedloga godišnjeg provedbenog plana za 2009., 2010. i 2011. godinu. Hvala. Hvala. Jedna obavijest. 56. sjednica Odbora za gospodarstvo sazvana za danas u 14,00 sati održat će se sutra u petak 10. lipnja u 9,00 sati u dvorani Janka Draškovića 202/2. Obavještava predsjednik odbora Dragan Kovačević. Imamo još jedan klub. Gospodin Miljenko Dorić u ime kluba HNS-a, HSU-a. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade i Državnog zavoda, kolegice i kolege Najprije pokušajmo definirati što je to službena statistika i čemu služi. Mislim da u Zakonu o službenoj statistici "Službena statistika pruža na nepristranoj osnovi državi, gospodarstvu, javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima i događajima". Prema tome, statistika je vrlo značajna, bez nje nijedna organizirana država ne može, ali ti podaci trebaju se itekako koristiti u razvojnom smislu. A kako i tko planira razvitak, kako statističkih djelatnosti, tako i razvitak društva u cjelini? Idemo od Prijedlog Strategije razvitka službene statistike izrađuje Državni zavod za statistiku u suradnji sa nositeljima službene statistike i uz mišljenje savjeta. Tko sjedi u savjetu, kolegice i kolege? Članove savjeta predlažu institucije i tijela iz članka 18. zakona, a imenuje ih podvlačim Vlada Republike Hrvatske. Konačno, Strategiju Strategiju razvitka službene statistike RH donosi Hrvatski sabor. Ovo iznosimo s ciljem da vas kolegice i kolege uvjerimo da su i škare i sukno glede razvitka službene statistike RH u rukama predstavničke i izvršne vlasti RH. Prema tome, Prema tome, sve što nedostaje u ovim podacima vaša je i moja krivica i krivica hrvatske Vlade. Idemo dalje. Ja bih sada ponovno pročitao prvu rečenicu i rekao "Službena statistika pruža na nepristranoj osnovi državi, gospodarstvu, javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima i događajima". Sada pokušavam ići u pravcu razvoja RH, temeljem podataka koji nam stoje na raspolaganu. Vi se sjećate ja sam prije dva tjedna kada smo dopunili Zakon o znanosti i visokom obrazovanju tražio da dobijem podatke koliko to liječnika nedostaje i kojih specijalnosti prije nego što donesemo jedan zakon u kojem smo generalno kliničkim medicinarima omogućili da rade iza 65. godine pred kliničarima da to ne mogu, a da drugi profili također ne mogu. Tražio sam samo brojke i dakako nisam ih dobio. Razvoj države u svim segmentima kolegice i kolege, mislim da se slažete sa mnom, nesumnjivo se temelji na točnim podacima vezanih uz materijalne resurse, uz ljudske resurse, uz raspoložive tehnologije, inovacije, patente, znanja, vještine. Mislim da se tu svi slažemo. Posebno se slažemo da je i gospodarska situacija u Hrvatskoj tako ozbiljna da podatke moramo tražiti vrlo specifične temeljem kojih ćemo pokrenuti gospodarski život, iskoristiti potencijale ljudske s kojima raspolažemo i selektivno usmjeriti jasno mnoge djelatnosti prema onome čime raspolažemo. U doba recesije sigurno treba tražiti specifične podatke u potrazi za onim prednostima koje imamo u odnosu na nama susjedne države ili tržišta zemalja koje se nalaze i dalje od naših susjeda. U doba recesije mislim da se slažete da trokut između politike, između gospodarstva i znanstveno-stručnih institucija mora biti vrlo čvrst i vrlo kvalitetno organiziran i koordiniran. jedni i drugi i treći jasno temelje svoje argumente ili moraju temeljiti na brojkama, na statističkim podacima s kojima moraju raspolagati u detalje. Svi planovi koje država izrađuje moraju se temeljiti na tim podacima. Ja se sjećam kad sam radio kao mladi istraživač u Francuskoj i onda su moji kolege liječnici se natjecali za specijalizacije. Ja sam se oduševio kad sam vidio da Francuska država ima jasan plan koliko će joj trebati za 5, 10 i 15 godina liječnika, kojih specijalnosti, učitelja, policajaca, vojnika, sudaca. Točno se zna koliko će kojih profila državi, ali i privatnom sektoru aproksimativno trebati u određenom razdoblju glede jasno i na osnovu Strategije razvoja te države. Ja bih zato ispred kluba HNS-HSU pitao predstavnike koji su danas ovdje s nama, žao mi je da nisu ovdje i predstavnici Ministarstva rada i drugih ministarstava koji su trebali koristiti te podatke u razvojnom smislu. Mene zanima da li su predstavnici onih ministarstava koji sjede u savjetu dali Državnom zavodu za statistiku specifične naloge ili zahtjeve za istraživanje čiji je cilj primarno pomoći da Hrvatska izađe iz recesije. Koji su to istraživački projekti, koji ljudi u njima sudjeluju i koji su rezultati dobiveni u protekle dvije godine na tim specifičnim projektima istraživačkim, odnosno istraživačkim u smislu dobivanja sličnih podataka, da se iskoriste u ovom trenutku za izvlačenje Hrvatske iz teške krize. Mislim da mi moramo tako razmišljati, da moramo se služit konkretnim podacima, konkretnim inicijativama jer nemojmo kolegice i kolege zanemariti brojke koje smo dobili. Gotovo 800 djelatnika Državnog zavoda za statistiku košta poreske obveznike isto onoliko koliko ovu državu koštaju i svi njeni istraživači koji rade na tisućama znanstveno-istraživačkih projekata. Otprilike 130 milijuna jedni i 130 milijuna drugi troše poreskog novca. Hvala lijepo. Imamo jednu pojedinačnu raspravu. Gospođa Nevenka Majdenić, izvolite. izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2010. godinu. Nemam primjedbi na njegov sadržaj i obuhvat u dijelu koji se odnosi na vrste istraživanja projekata i stručnih radova. Zadovoljna sam što se godišnji plan koji smo mi u Hrvatskom saboru donijeli početkom 2010. godine izvršio u cijelosti, a pogotovo sam zadovoljna s činjenicom da se izvršio u okviru raspoloživih financijskih sredstava predviđeni državnim proračunom za 2010. godinu. Iako to svi znamo, važno je ponoviti da je Državni zavod za statistiku glavni nositelj, provoditelj i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske koji svoj posao obavlja na temelju Zakona o službenoj statistici, a godišnji plan statističkih aktivnosti koncipiran je u skladu s međunarodnim preporukama i standardima i u njega ugrađena temeljna načela službene statistike u skladu sa načelima Ujedinjenih naroda, a ta načela su relevantnost, nepristranost, pouzdanost, transparentnost, pravodobnost, stručna neovisnost, racionalnost, dosljednost, javnost, statistička povjerljivost uporabe podataka isključivo za statističke svrhe i javna odgovornost. Na temelju zakona, a držeći se postavljenih načela dužnost Državnog zavoda za statistiku jest učinkovita i pravodobna priprema i obrada i prezentacija kvalitetnih statističkih pokazatelja podataka i trendova koji utječu na ekonomske i društvene pojave i procese. Na taj način Državni zavod za statistiku osigurava svim korisnicima pouzdan izvor podataka za donošenje relevantnih odluka i usklađivanja stavova na temelju činjenica i realnog sagledavanja svojeg mjesta, položaja, stupnja razvijenosti i uspješnosti u svojoj grani djelatnosti, grupaciji, regiji, zemlji pa i u svijetu. Sadašnji i budući korisnici razlog su i svrha postojanja te razvoja statističkog sustava tako da je rad Državnog zavoda za statistiku usmjeren na što kvalitetnije zadovoljavanje njihovih potreba. Važno je istaći u izvršenju Godišnjeg plana za 2010. godinu pored Državnog zavoda za statistiku dakle sudjelovala su i druga ovlaštena tijela, gotovo sva ministarstva, hrvatski zavodi, institucije i ustanove. Oni su prikupili, obradili, pohranili i objavili niz statističkih podataka, izvještaja i analiza o pojavama i njihovim promjenama u gospodarstvenom, demografskom i socijalnom području i području zaštite okoliša te redovito dostavljali statističke podatke međunarodnim organizacijama radi izvršenja međunarodnih obveza. Za 2010. godinu bila su predviđena 286 statistička istraživanja i 72 projekta u 17 ovlaštenih tijela. Ono što je dobro da su sva planirana istraživanja izvršena u cijelosti, osim onih koji se provode u višegodišnjoj periodici ili su prešla u nadležnost drugih institucija. Pored planiranih aktivnosti završen je i neplanirani projekt izrade nacionalne klasifikacije zanimanja NKZ 10 i popis pojedinačnih zanimanja, a u 2010. nastavljena je harmonizacija usklađivanja hrvatske statistike sa standardima Vidljiva su posebna poboljšanja i napredak koji je postignut na području dostupnosti podataka preko internetskih stranica Državnog zavoda za statistiku, a važnost tog oblika prikazivanja podataka bitno je porasla. Stoga je dobro nastaviti sa obogaćivanjem stranica sa novim sadržajima i konstantnim ažuriranjem podataka čime oni, da oni postanu aktualni i lako dostupni svim korisnicima. Statistički savjet koji je ovdje već spominjan, Statistički savjet Republike Hrvatske pri Državnom zavodu za statistiku koji kao savjetodavno i stručno tijelo, a s obzirom na sastav i strukturu pridonosi osiguranju utjecaja korisnika, znanost i šire javnosti na program statističkih aktivnosti osnovan je na temelju Zakona o službenoj statistici. Dakle, znamo da se sastoji od predstavnika i što je dobro i Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija, Hrvatskog sabora, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, znanstveno-stručnih institucija, udruga poslodavaca, sindikata, nevladinih organizacija i medija. Mislim da je to zaista dobro da se sastoji od svih tih predstavnika. Pored toga u 2010. godini treba reći da su učinjeni značajni poslovi na unapređenju statističke infrastrukture, uvođenja statističkog poslovnog registra, korištenje ekonomske, društvene i geografske klasifikacije i šifrarnika, omogućavanja automatskog ažuriranja baze podataka, korištenje baze podataka drugih institucija evo HNB-a i izvršene su značajne pripreme za predstojeći, dakle odnosno ovaj sad već izvršeni popis stanovništva za 2011. godinu. Na kraju moram konstatirati i zadovoljstvo strukturom i stručnošću zaposlenih u Državnom zavodu za statistiku koji su u konačnici izvršili sve ove poslove i zadatka i koji su zaslužni za gotovo 100% ostvarenje programa od ukupnog broja zaposlenih preko 66% su djelatnici sa visokom i višom stručnom spremom što im uz odgovarajuće i permanentno stručno usavršavanje, izobrazbu omogućava unapređivanje poslovanja i uvođenje novih metoda i tehnologija rada. S druge strane, zadovoljna sam i što se tiče kriterija strukture zaposlenih prema spolu, zapošljavanju branitelja, invalida, te nacionalnih manjina. Meni se osobno sviđa podatak da je preko 78% zaposlenih čine žene. Ja ću na temelju ovog prezentiranog izvještaja u kojem je s obzirom na obuhvat 286 statističkih istraživanja i 72 projekata vrlo sistematski i pregledno prikazano izvršenje programa i ukazano na posebnosti i specifičnosti. Podržat ću ovo donošenje Izvješća. Ali s obzirom da se radi, da je ovo ja bih rekla izvješće i da je rasprava i o planu za 2011. godinu evo imamo nekih primjedbi. To je rekao i predstavnik kluba zastupnika da se prijedlog godišnjeg provedbenog plana za 2012. godinu malo napravi drugačije nevezano uz obuhvat nego da nego da bude malo što se tiče samih zastupnika neko bolje, veće obrazloženje. Jer je on razrađen po vrstama statističkih istraživanja, nabrojen po djelatnostima, nositeljima i rokovima. za 2011. na punih 233 stranice i zaista predlažem da se zastupnike napravi jedno opširnije obrazloženje prijedloga godišnjeg plana, dakle za 2012. godinu u kojem će biti detaljnije predočeno bit i ukazati na dijelove plana koji su po nečem osobiti, koje treba posebno istači, navesti promjene i razlike u odnosu na prošlogodišnji plan. Taj dio je i u ovom planu za 2011. bio malo i skroman. Ono ima puno statističkih podataka koje vjerujem koriste onima kojima zaista treba. Ali što se tiče saborskih zastupnika nama je zaista bitno s obzirom da nemamo usporedivost razdoblja, znači prethodnu godinu, zaista nam je bitno da znamo koje su razlike,

Nema više interesa za raspravu. Po ove tri točke dnevnog reda zaključujem rasprave. Po ove tri točke dnevnog reda odlučivat ćemo nakon što se steknu uvjeti. **Bebić,